Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, europske integracije, obranu, pomorstvo, promet i veze. Državni tajnik u Ministarstvu prometa, mora i infrastrukture, Dražen Breglec. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Nacrt prijedloga zakona o zračnom prometu s Konačnim prijedlogom zakona predstavlja jedan u nizu zakona kojeg je Vlada svojim nacionalnim planom odredila u okviru pristupanja, ustvari usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa europskom pravnom stečevinom. Konkretno, prošle godine u srpnju u Hrvatskom je saboru ratificiran međunarodni sporazum za čije je zadovoljenje odredbi tog sporazuma je potrebno bilo mijenjati i Zakon o zračnom prometu. Nadalje se utvrdilo da je efikasnije izraditi novi zakon i tehnički jednostavnije, što je u proteklih 6 mjeseci intenzivnog rada i učinjeno da bi evo, došli do trenutka kada možemo Hrvatskom saboru predložiti konačno Nacrt prijedloga zakona o zračnom prometu. Što se tiče samog zakona, on je vrlo općenit. Zakon koji definira osnovu za mnoge podzakonske akte koji će sveukupni sustav upravljanja i nadzora nad zračnim prometom učiniti onakvim kakav on mora biti, dakle on definira mnoge podzakonske akte podzakonske akte i stvara prostor za implementaciju europskih uredbi kroz prijevode i objavu u hrvatski koje tada postaju i sastavom hrvatskog zakonodavnog sustava. Sam zakon najvažnije cjeline koje sadrži su sljedeće. Osim općih pravila odvijanja zračnog prometa, on definira i pristup tržištu, korištenje hrvatskog zračnog prostora, uvjete za obavljanje prijevoza, potrebne dozvole i svjedodžbe, uvjete za sigurnu uporabu zrakoplova i aerodroma, usluge zračnih plovidbi, istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda. Dozvolite da ovdje još pojasnim da se ovim zakonom predlaže također i osnivanje agencije kao posebnog nezavisnog tijela, tijela, dakle agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova čime se osigurava organizacijska, funkcionalna i financijska neovisnost tijela za istraživanje. Nadalje, ovim zakonom se također i osigurava transparentnost i način izvještavanja o događajima koji ugrožavaju sigurnost i zaštitu zračnog prometa. Također se definira inspekcijski nadzor nad sigurnosti zračnog prometa kao jedan vrlo važan dio ovog zakona. Također, kratko objašnjenje. Inspekcijski nadzor do sad je obavljalo resorno ministarstvo, nakon usvajanja ovog zakona, tu će važnu funkciju obavljati agencija za civilno zrakoplovstvo. Također se naravno određuju i prekršaji, odnosno sankcije za prekršaje u zračnom prometu. Nakon što ovaj zakon bude usvojen i nakon što se otpočne sa njegovom primjenom, što će se naravno učiniti idućih mjeseci, uvjeren sam da će se u 9. mjesecu steći uvjeti za pozitivnu pozitivnu ocjenu ukupnog stanja hrvatskog zračnog prometa, time i ujedno pozitivnom ocjenom Europske komisije u jednom dijelu mjerila u poglavlju broj 14 – Prometna politika te da će time kroz to zeleno svjetlo i očekujemo i određenu konstruktivnu i proaktivnu pohvalu od strane komisije, doći do uspješnog zaključenja pregovora u poglavlju broj 14 i time naravno daljnjeg iskoraka prema europskim integracijama. Hvala. Za sva daljnja pitanja stojim na raspolaganju. Europske integracije? Odbor za obranu? Pomorstvo, promet i veze? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Mario Habek. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Uprava zračnog prometa predlaže ovaj novi prijedlog zakona koji je u nekim segmentima lošiji nego sada već ovaj važeći zakon, a time samo želi prvenstveno od sebe odbaciti dosadašnju odgovornost ili neodgovornost i dugogodišnji nerad, neučinkovitost, nepoduzetnost i apsolutnu nestručnost, vješto se skrivajući iza statusa državnih službenika i kršeći Zakon o državnim službenicima o kojima stoji kako se oni trebaju ponašati i raditi. Nadalje, cjelokupna javnost upoznata je sa negativnim izvješćem … /Govornik se ne razumije./ … a glede mogućeg udruživanja u poslove s Croatia airlinesom koji je propao zbog lošeg rada uprave o zračnom prometu. I onda se očekivalo kako će nakon potpisivanja ugovora između američkog zračnog prijevoznika United airlinesa i Croatia airlinesa u lipnju 2007. godine uspostaviti se zajednički … /Govornik se ne razumije./ … između Republike Hrvatske i SAD-a, to se neće dogoditi, o tome smo već i govorili ovdje u Saboru. Razlozi zbog kojih se to neće dogoditi su negativne ocjene koje je američka savezna uprava za zračni promet dala hrvatskoj upravi zračni promet nakon provedenog nadzora koji američke zračne vlasti čine uvijek prije sklapanja takvih poslova. Američke zračne vlasti smatraju kako u Hrvatskoj u upravi zračnim prometom među ostalim nema dovoljno kvalificiranih ljudi da obavljaju provjerene poslove i sustav nadzora i certificiranja pilota i zrakoplova u Hrvatskoj je vrlo slab. Zapravo potvrdilo se ono što je već godinama javna tajna u upravi zračnog prometa, dovoljno govori podatak da tamo radi premalo službenika, svega tridesetak koji nemaju nikakvo operativno iskustvo iz zrakoplovstva. Kad je sezona letenja od proljeća do jeseni, velik broj vlasnika manjih zrakoplova mjesecima čeka na tehnički pregled i produljenje registracije, što je nedopustivo. Nadalje, inspektori američkih zračnih vlasti trebali su 10. rujna prošle godine doći i utvrditi je li Hrvatska učinila pozitivne korake, pomake od posljednjeg nadzora u veljači lanjske godine. No, ministarstvo odbija primiti inspektore jer nije popravilo stanje iz veljače. Ali da je ponovni nadzor dopušten, sigurno bi se ponovio isti scenarij i loši rezultati. I tako je Hrvatska zbog lošeg i nekvalitetnog rada dospjela na crnu listu zemalja ne nadziru kvalitetno zrakoplovne kompanije i umjesto da se stanje popravilo i krenulo u ispravak nedostataka, ministar Kalmeta jedino što radi, mijenja tadašnjeg pomoćnika Damira Vincea koji je bio iskren i javnosti rekao istinu, a to je da je stanje u upravi za zračni promet katastrofalno i da nema pomaka na bolje. Najviše štete od ovakvog neprofesionalnog pristupa zračnom prometu od strane Vlade i nadležnog ministarstva imao je naš najveći zračni prijevoznik "Croatia airlines". "Croatia airlines" prošao je strogu kontrolu i nadzor od strane američkih zračnih vlasti, ali je zbog negativne ocjene dane Upravi zračnog prometa propao posao koji bi Republici Hrvatskoj itekako donio koristi. Isto tako manje je poznato u javnosti da je EASA Europska zrakoplovna sigurnosna agencija u tri navrata izvršila audit kojim je ustanovljeno da Uprava zračni promet nije stvorila zakonske preduvjete kao niti pravno formalne pretpostavke, a tako niti provedbene, da realizira uvjete i kriterije Europske a kao dio uprave zračni promet tu je inspekcijska služba koja je imala donekle izrađenu strategiju i viziju. No i ne razumijevanje od strane uprave zračni promet, pa tako niti učinkovitosti i dosljednosti u inspekcijskom i kaznenom nadzoru i time je slao dvosmislene poruke zrakoplovnom auditoriju bez pravih sankcija protiv prekršioca zakona. Isto tako jako malo se vodi briga za zrakoplovnom sigurnosti i prevencijom, skoro nikakva. Dovoljno je reći kako je USA u odnosu na Hrvatsku ima trostruko više pilota i športskih zrakoplova od Hrvatske, dok Hrvatska ima više udesa sa smrtnim posljedicama od USA. Govori li i to samo za sebe i za zrakoplovnom sigurnosti prevencije u Hrvatskoj? Stoga argumentiramo u prilog Zakona o zračnom prometu iz 2004. godine koji temeljitije i gotovo u potpunosti obuhvaća športsko zrakoplovstvo, dok ovaj novi prijedlog zakona apsolutno briše športsko zrakoplovstvo iz zakona. Uprava zračni promet predlaže novi zakon i isključuje se njime većina poslova prebacuje Agenciji za civilno zrakoplovstvo koje bi trebala po difoltu riješiti sve dosadašnje probleme koje nije uspjela riješiti uprava za zračni promet. Kada smo kod agencije, samo da ukratko napomenem kako je ta agencija osnovana. Naime, Agencija za civilno zrakoplovstvo koja bi trebala kontrolirati certifikate, operativne licence i primjenjivati međunarodne standarde za zračni promet, trebala je početi s radom još 2007. godine. Naravno da se to nije dogodilo u zadanom roku, jer zašto Vlada prilagođava rokove kako njoj odgovara, a ne kako nalažu domaći i međunarodni dokumenti. Tek nakon spomenutog negativnog izvješća Američkih zračnih vlasti, Vlada je u petak 18. travnja 2008. godine, dakle sa godinu dana zakašnjenja imenovala čelne ljude i članove vijeća agencije. Iako su sredstava za rad agencije u iznosu od 3 milijuna kuna za to bila osigurana u proračunu 2007. godini. To je još jedan primjer kako vješto ova Vlada upravlja našom državom. Ali kaosu ovdje nije kraj. Naime, u novom Prijedlogu Zakona o zračnom prometu, na žalost više nema Hrvatskog zrakoplovnog saveza i športskog zrakoplovstva. A to ne samo da je neprihvatljivo, nego je dokaz kako ovakve prijedloge i zakone pišu pojedinci koji nemaju nikakvog iskustva u zrakoplovstvu i zato nam je stanje uprave za zračni promet takvo kakvo je. Pa da ukratko podsjetimo one koji su pisali ovaj prijedlog zakona i tko je i što Hrvatski zrakoplovni savez. koja objedinjava, ustrojava i organizira i provodi brigu o kompletnom sportskom zrakoplovstvu temeljem uvjeta i kriterija Svjetske zrakoplovne federacija FIE-a i Europske zrakoplovne federacije ... /Govornik se ne razumije./ ..., a čiji je punopravni član od 1993. godine. Hrvatski zrakoplovni savez je član Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatske zajednice tehničke kulture gdje ostvaruju cjelokupno višestruko zahtjevne zrakoplovno tehničke programe. Hrvatski zrakoplovni savez obavlja zrakoplovnu djelatnost u 9 zrakoplovnih dana, a do danas je organizirao 15 svjetskih i europskih prvenstava, kao i svjetskih kongresa. Hrvatski zrakoplovni savez okuplja preko 60 udruga, preko 4 tisuće zrakoplovaca, kao i na stotine športskih zrakoplova, jedrilica motornih i bezmotornih padobrana, ovisne jedrilice balona, ultra lakih jedinica, parajedrilica, motornih parajedrilica, zrakoplova u samogradnji, zrakoplovnih modela. Od 1992. godine udovoljavamo svjetskim i europskim standardima. Izbacivanje športskog zrakoplovstva iz zakona temelj je apsolutnog nepoznavanja zrakoplovnih propisa i preporuka Europske unije, a tako nešto ne može predložiti netko tko ne želi Republiku Hrvatsku u Europi. Niti jedna zemlja Europske unije nije ispustila obuhvatiti zakonom športsko zrakoplovstvo, te taj dio nekomercijalnog zrakoplovstva prepustiti Nacionalnom zrakoplovnom savezu u našem slučaju Hrvatskom zrakoplovnom savezu.

EASA i Europska zrakoplovna sigurnosna agencija i temeljena je zadaća i kontrola europskog zračnog prostora, a sigurnost letenja na prvom je mjestu kao i u svim dugim svjetskim zrakoplovnim institucijama. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu od 6. prosinca 2004. godine, savezu i provedbu javnih ovlasti. No svih ovih godina Uprava zračnog prometa nije smatrala da zakon obvezuje ni izvršenje odluke Sabora, te do danas nije operativno prenijela javne ovlasti na točnije onemogućavala je Hrvatski zrakoplovni savez u provedbi javnih ovlasti, derogirala i naredbu samog ministra Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a sada u novom zakonu potpuno izbacuje športsko zrakoplovstvo kao i Hrvatski zrakoplovni savez iz prijedloga novog Zakona o zračnom prometu, koji Republiku Hrvatsku još više udaljava od Hrvatski zrakoplovni savez je pokušao u ovih 5 godina na sve strukturne načine u najboljoj vjeri kroz niz dopisa, sastanaka, seminara, privoliti Upravu za zračni promet da stvori uvjete kako bi Hrvatski zrakoplovni savez mogao provoditi javne ovlasti. Prošle godine Hrvatsku je posjetio i predsjednik Svjetske zrakoplovne organizacije .../Govornik se ne razumije./ ... Pjer Portman kako bismo i na taj način putem posjete čelnika EASA-e ostvarili bolju komunikaciju i partnerski odnos sa upravom zračni promet. No ni taj sastanak nije dao nikakve rezultate, čak što više čelnik EASA-e bio je neugodno iznenađen lošim stanjem i lošim pristupom športskom zrakoplovstvu. Stoga ovakvim prijedlogom zakona otvara se i stimulira ilegalno obavljanje športskim zrakoplovstvom, a time otvara velika mogućnost za povećanjem nesreća i udesa kako u športskom tako i u komercijalnom i zračnom prometu gdje se ugrožavaju životi putnika u prometu kao i zrakoplovne štete prema trećim osobama. Osnovna i temeljna pretpostavka da bi uprava zračni promet radila kvalitetno i strukovno je da .../Govornik se ne razumije./ ... da zrakoplovnim obrazovanjem i iskustvom uz određene uvjete i kriterije. Dugi niz godina svjedoci smo da tome nije tako, da se zapošljavaju ljudi po principu rođaka, a o zrakoplovstvu znaju vrlo malo. I nije dovoljno proučiti stranu regulativu i suhoparno je prevesti sa engleskog jezika i provoditi u djelo. Jer svaka zemlja ima mogućnost primjene nacionalne regulative ili standarda, čime je jasno da je prostor specifičnostima i posebnostima uvjetovanim od zemlje do zemlje. No naša Uprava za zračni promet to je izbacila. Na temelju svega iznešenog postavljam tri pitanja. Tko je službeni predstavnik uprave za zračni promet u EASA-i Europskoj zrakoplovnoj sigurnosnoj agenciji? Od kada? Temeljem kojeg kriterija? Što je do sada radio i napravi i kome je podnio izvješće za svoj rad? Drugo. Zašto nije osnovano nacionalno povjerenstvo za zaštitu zračnog prometa u kojem trebaju biti zastupnici svih civilnih i vojnih institucija i čimbenika u Republici Hrvatskoj? I treće. Zašto prijedlog zakona nije dostavljen na mišljenje Hrvatskom zrakoplovnom savezu kao što je bilo praksa ranijih godina i kao što je uobičajena praksa svugdje u svijetu, a ne da Uprava zračni promet sakriva od zrakoplovne javnosti, pa tako i od agencije. Nadalje, gotovo u svim stavcima i člancima ovog Prijedloga Zakona o zračnom prometu predlagaoc se poziva na propise, programe, pravilnike, podzakonske akte koji se tek trebaju donijeti i slično. No, do dan danas ta ista Uprava zračni promet, nije donijela niti jedan od tih istih akata, čak nije željela ni verificirati pravilnike i programe Hrvatskog zrakoplovnog saveza i sada taj posao prepušta agenciji koji isto tako nema niti resurse, niti adekvatne stručnjake za taj vrlo složen i odgovoran posao. Što je najtragičnije Uprava za zračni promet se u novom prijedlogu zakona poziva na donošenje programa i pravilnika po uzoru na EASA-u na Europsku zrakoplovnu sigurnosnu agenciju, regulativu i standarde, a koji su temeljem programa rada Hrvatskog zrakoplovnog saveza još od 1993. godine. Hrvatski zrakoplovni savez ima ogromno iskustvo i tradiciju u športskom zrakoplovstvu. Nemojmo sve to izbrisati zbog neznanja i nestručnosti pojedinaca, konzultirajmo meritum struke, nemojmo biti nespremni i priznati svoje nedostatke i prihvatiti tuđe iskustvo i znanje. Mišljenja smo da je ovakvo usporeno neprofesionalno upravljanje ove Vlade opetovano šteti ovoj državi, njenim građanima ali i ugledu koji imamo u međunarodnim krugovima. Zakone koje sami donosimo ne poštujemo, pa kako onda od građana očekivati da poštuju načela pravne države. Vrijeme je da se malo gleda unaprijed, da se rade planovi i strategije koji nisu sami sebi svrha već koji će se provoditi u zadanim rokovima kako do ovakvih blamaža u međunarodnim krugovima ne bi više dolazilo. Klub SDP-a će podržati ovaj prijedlog zakona jer ide u korist građanima i nosi kvalitetne promjene koje će sigurnost u zračnom prometu dignuti na višu razinu a i da bi se te promjene realizirale potrebno je učiniti više, mnogo više u upravi za zračni promet jer sa ovako lošom organizacijom i nestručnim kadrovima teško će zaživjeti i ovaj zakon. Na kraju moram reći da mi je drago da nas je Europa natjerala da donosimo ovaj zakon jer očito da naša dosadašnja Vlada nije bila u stanju sama prepoznati interese svojih građana i reagirati na pravi način. I molim vas na kraju da u ovaj zakon vratite

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Kao što i sam naziv prijedloga zakona kaže prijedlogom se uređuje zračni promet u zračnom prostoru Republike Hrvatske pa se tako govori o najvažnijim segmentima kao što su nadležnosti, govori se o uvjetima za sigurno odvijanje zračnog prometa, o uvjetima za sigurnu uporabu zrakoplova i zrakoplovnih uređaja, zračnih luka, uvjetima za stručno osoblje, istraživanju ugrožavanja sigurnosti i nesreća zrakoplova, potrazi, spašavanju, mjerama zaštite okoliša i zaštite stanovništva od buke zrakoplova, nadzoru itd. Dakle, propisuje i uređuje zračni promet i zračni prostor i nema potrebe sve te pojedinosti ponavljati. Republika Hrvatska je već od svibnja 92. vrlo brzo dakle nakon međunarodnog priznanja postala članica Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva. Prošle godine Hrvatska se obvezala implementirati u svoje zakonodavstvo uredbe i direktive Sporazuma o zajedničkom europskom zračnom prostoru, dakle implementirati pravnu stečevinu s područja civilnog zrakoplovstva. Posljedica te obveze je i rekao bih prijedlog ovog zakona. Republika Hrvatska je preuzela i obvezu kontinuiranog usklađivanja postojećih propisa i rješenja sa normama i preporukama predviđenim u međunarodnim sporazumima sporazumima kojima je Republika Hrvatska pristupila. Svi elementi okvirnih cjelina koje donosi ovaj prijedlog zakona detaljno će se urediti provedbenim propisima donesenim u skladu sa ovim zakonom, nakon naravno usvajanja zakona, te u skladu sa odgovarajućim EU propisima. To se čini prihvatljivim zbog čestih izmjena EU propisa kao i zbog mogućnosti našeg brzog reagiranja. Dobro je da se jasnije propisuju kompetencije Agencije za civilno zrakoplovstvo koja provodi upravne, inspekcijske i druge poslove koji se odnose na civilno zrakoplovstvo u Republici Hrvatskoj. I što je vrlo važno rekao bih, zakon predviđa i osnivanje Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda kao pravne osobe s javnim ovlastima, dakle kao neovisnog tijela. Odredbe ovoga zakona primjenjuju se na sve aktivnosti u civilnom zrakoplovstvu koje se izvode na teritoriju i u zračnom prostoru Republike Hrvatske ali i izvan Republike Hrvatske na zrakoplove registrirane u Republici Hrvatskoj. Također i na sve zrakoplove koji koriste hrvatski zračni prostor uključujući inozemne a u skladu sa međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku. dakle jedna dosta složena ali izuzetno značajna materija koju ovaj prijedlog zakona u cijelosti okvirno obuhvaća dok će detalji biti propisani provedbenim propisima sve sukladno EU zakonodavstvu i naravno naravno da je ovo korak dalje i korak naprijed u sigurnosti. I zato klub HDZ-a podržava ovaj prijedlog zakona. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa,

i nadležnostima u tom prostoru, uvjetima za sigurno odvijanje zračnog prometa zračnom prijevozu i drugim djelatnostima u zračnom prometu. Preuzimanje europske regulative s tog područja jedan je od uvjeta pridruživanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Zato je nužno kontinuirano usklađivanje postojećih propisa s rješenjima, normama i preporukama predviđenim u međunarodnim sporazumima kojima je Republika Hrvatska pristupila do sada. Izrada novog Zakona o zračnom prometu potaknuta je zbog usklađivanja sa međunarodnom preuzetim obvezama i praksom te zbog pisanih nalaza predstavnika međunarodnih organizacija koji su obavljali oko ispunjavanja preuzetih obveza prvenstveno iz mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica te provedenih korektivnih mjera zrakoplovnih vlasti Republike Hrvatske na unapređenju zrakoplovstva u Republici Hrvatskoj. Tako je preporučeno da je kroz odredbe zakona potrebno omogućiti što brže i učinkovitije ispunjavanje obveza koje proizlaze iz Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu i Sporazuma i procesa pridruživanja EU. Stoga Zakon o zračnom prometu najvećim djelom je usmjeren na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom u području zračnog prometa. Zakon će omogućiti usklađivanje sa EU propisima budući da je koncipiran kao vrlo općeniti zakon koji sadrži načelne odredbe o svim bitnim aspektima civilnog zrakoplovstva. Kako se Zakonom o zračnom prometu uređuju opća pravila odvijanja zračnog prometa pristup tržištu, korištenje hrvatskog zračnog prostora, uvjeti za obavljanje prijevoza, potrebne dozvole i svjedodžbe, uvjeti za sigurnu upotrebu zrakoplova i aerodroma, usluge u zračnoj plovidbi, istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda, izvješćivanje o događajima koji ugrožavaju sigurnost, zaštitu zračnog prometa, inspekcijski nadzor sigurnosti zračnog prometa, te prekršaji u zračnom prometu. Svi daljnji elementi ovih cjelina detaljno će se urediti provedbenim propisima donesenima u skladu sa ovim zakonom te u skladu sa odgovarajućim EU propisima. Ovim zakonom se nadalje predviđa oformiti i agenciju za civilno zrakoplovstvo za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda. U konačnom prijedlogu zakona u zračnom prometu spomenula bih članak 2. koji nabraja i pojašnjava pojmove koji se upotrebljavaju u ovom zakonu. Tako je pod rednim broje 89. spomenuta zračna luka i kaže se naravno da je to aerodrom posebno prilagođen za usluge u zračnom prijevozu. Da li to znači da je sada svaki aerodrom zračna luka? A što je sa dosadašnjim zračnim pristaništima? Naime ne nalazim te pojmove u spomenutom članku. Pa znamo da su Zračne luke Zagreb, Zadar, Split, Rijeka, Pula, Dubrovnik zračna pristaništa za prihvat zrakoplova u javnom prijevozu Brač, Osijek, Mali Lošinj, zračna pristaništa za prihvat zrakoplova opće namjene i povremeni prijevoz Bjelovar, Čakovec, Grobnik, Lučko itd.. Dakle, radi se o manjim aerodromima pa se postavlja pitanje nije li došlo do svođenja svih njih na isti nazivnik? Ili neće li ta pristaništa dobiti status zračne luke a do sada su bila pristaništa? Ako je tako onda postojeća pristaništa stavljamo u povlašteni položaj u odnosu na one destinacije koje se trenutno bore sa svom silnom dokumentacijom i ostalim potrebnim stvarima u izgradnji aerodroma, kao što je primjerice slučaj moj u mojoj Krapinsko-zagorskoj županiji. Spominjem i članak 8. stavak 3.. Stavak završava citiram: "…i dostojan je biti članom vijeća agencije.". Tko ocjenjuje i temeljem kojih kriterija ovu potrebnu kvalifikaciju? Članak 10. stavak 3. govori o plaćama zaposlenika agencije u skladu sa tržnim uvjetima a s druge strane uvodi vlastiti sustav plaća radi stjecanja odgovarajućeg stručnog osoblja. Pa sve ste to plaća iz državnog proračuna a zapošljavanje će valjda ići putem javnog natječaja sa potrebnim i odgovarajućim stručnim spremama. Članak 37. stavak 1. i 2. osnivanje nacionalnog povjerenstva za olakšice. Voljela bih da nam pojasnite o čemu je riječ jer se spomenuta problematika iz nadležnosti povjerenstva može regulirati zakonom i pripadajućim pravilnicima. Osnivanjem povjerenstva uvodimo dakako nove ljude sa pripadajućim naknadama i sve to moramo naravno platiti i još uskladiti sa EU propisima. Članak 15. stavak 2. ova moja primjedba ne odnosi se na zakon, u tom je dijelu on ispravan nego na posljedicu u slučaju primjene prije završetka ove turističke sezone. Članak glasi: "Zrakoplovi koji se nalaze na listi Europske unije zračnih prijevoznika koji imaju zabranu letenja unutar područja Europske unije ne smiju operirati u hrvatskom zračnom prostoru.". Primjenom članka 15. stavka 2. prestaje mogućnost davanja izvanrednog odobrenja za seriju letova zrakoplova iz Rusije kojima bi trebala biti spašena hrvatska turistička sezona dovođenjem ruskih turista a kojima su radi toga ukinute i vize. Predviđenim odobrenjem bilo bi dopušteno ruskim zrakoplovima slijetanje na dubrovački i splitski aerodrom iako oni već sada radi razine buke i zagađenja okoliša ne smiju letjeti niti kod nas a kamoli u Europi. I na kraju mislim da bi u cijelom tekstu zakona trebalo riječ "procedura" u svim oblicima promijeniti u hrvatsku riječ "postupak", jer su u tekstu zakona upotrebljavana oba oblika, pa to nije transparentno. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, jedini prijavljeni uvaženi zastupnik Boris Šprem, nema ga, gubi pravo na raspravu. Time zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.